I prelazimo na osmu točku dnevnoga reda, a to je 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 322 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se sukladno članku 161. Poslovnika. Prema članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno 164. članku Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća odbora primili smo pismeno. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Uvaženi gospodin ministar Božo Biškupić. Izvolite ministre. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Naime, sva četiri prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona koji ćemo danas iznijeti u stvari dio su procesa usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Ovaj o arhivima provodi se s usklađenjem s novim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, te direktivom Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006., uslugama na unutarnjem tržištu kako bi se uklonilo propisano ograničenje sa strane pravne i fizičke osobe u pogledu osnivanja specijaliziranih, privatnih arhiva u Republici Hrvatskoj. Prema predloženim zakonskim izmjenama stranim i fizičkim pravnim osobama na taj način se otvara zakonska mogućnost osnivanja specijaliziranih i privatnih arhiva na jednak način i uz ispunjavanje istih uvjeta koje moraju ispuniti domaće i fizičke pravne osobe. Time zakon neće u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sadržavati diskriminacijske odredbe koje bi bile u suprotnosti sa pravnom stečevinom Unije. Osim toga, mi smo odredbe ovog zakona koje se odnose na stručne nazive arhivskog osoblja usklađene su sa novim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju koji na novi način uređuje pitanje vrste i sticanja visokog obrazovanja, te akademski stručni naziv akademskog stupnja. Želim naglasiti da prihvaćamo ovaj amandman Odbora za zakonodavstvo i da prihvaćamo amandmane Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Hvala gospodine ministre. Izvjestitelji sa sjednice odbora? Želi gospodin Dorić, izvolite.

da smo imali još zanimljiviju raspravu i to prvenstveno oko stručnih zvanja, stručne spreme i usmjerenja koje je potrebno imati za obavljanje pojedinih poslova koje pokriva i koji se spominju u ovom zakonu. Kolega Vujić je dao nekoliko konkretnih prijedloga. U raspravi su oni dorađeni i drago mi je evo čuti od gospodina ministra da predlagatelj se slaže sa tim prijedlozima. To značajno jasno meni olakšava posao. Ne moram iz tog razloga čitati sva obrazloženja. Kolegice i kolege, ja mislim da se slažete sa mnom. Dobili ste te prijedloge, amandmane na vašim klupama i imate mogućnost da ih jasno u tijeku ove rasprave pročitate. Ja bih samo rekao da smo mi jednoglasno kao odbor donijeli zaključak, predložili Hrvatskom saboru da se prihvati ovaj zakon, da ga je potrebno naime donijeti iz više razloga. Prije svega, radi usklađivanja sa Zakonom o ustanovama i pravnom tečevinom Europske unije na način da se izjednači pravni položaj stranih fizičkih i pravnih osoba sa pravnim položajem domaćih fizičkih i pravnih osoba u odnosu na pravo osnivanja specijaliziranih i privatnih arhiva u Republici Hrvatskoj. Nadalje, smatramo da predloženim izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ćemo jasno postojeći zakon uskladiti sa u međuvremenu izmijenjenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. ste čuli, predložili smo u svezi sa stručnim zvanjima, odnosno stručnom spremom i usmjerenjima dva amandmana i drago mi je evo, da predlagatelj se slaže sa tim našim prijedlozima.

ne nije, on je u ime kluba umjesto gospodina Selema. onda u raspravu po klubovima. Najprije u ime kluba HDZ-a, uvaženi kolega zastupnik Šetić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Mislim u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice reći ću odmah da mi prihvaćamo ovu izmjenu zakona, a nakon ovih uvodnih izlaganja onda još lakše jer ministar prihvaća amandmane Odbora za znanost, obrazovanje i športa. Kao što smo vidjeli, time su onda sve dileme raščišćene. Ali je činjenica da je ovaj zakon prije svega potrebno je donijeti radi usklađivanja sa Zakonom o ustanovama i pravnom stečevinom Europske unije na način da se izjednači pravni položaj stranih fizičkih i pravnih osoba s pravnim položajem domaćih fizičkih i pravnih osoba u odnosu na pravo osnivanja specijaliziranih i privatnih arhiva u Republici Hrvatskoj. Tako da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima s Konačnim prijedlogom zakona mi dovršavamo svoju pravnu stečevinu usklađujemo sa Europskom unijom. I još nešto, predloženim izmjenama i dopunama zakona o arhivskom gradivu i arhivima postojeći se zakon usklađuje u međuvremenu izmjeni i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju koji na novi način uređuje pitanje vrste i stručnim nazivima i stjecanja visokog obrazovanja te akademski i stručni naziv akademskog stupnja. Detaljno uređivanje stručnih arhivskih zvanja i načina njihova postizanja prema ovom bi prijedlogu propisali pravilnikom koji bi donio ministar kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća i upravo to reguliraju ovi amandmani i time se zaokružuje cijela ova cjelina, tako da se upravo ovi stručni nazivi stavljaju na razini zakona, a ne više samo na razinu pravilnika. Evo, zbog svih tih razloga, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i glasovati će za.

Radi se dakle o Zakonu o arhivima, ali isto što se može reći o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o arhivima može se reći i o Zakonu o muzejima i o Zakonu o knjižnicama. Dakle, sva ta tri zakona koje je izradilo Ministarstvo kulture imaju jedan korpus stvari koje su potpuno neprijeporne i u kojima imaju podršku pretpostavljam svih u Saboru, uključujući klub SDP-a, a tiču se dakle usuglašavanja nekih mogućnosti vezano za europske konvencije i za ono što svi želimo, a to znači liberalizaciju ne tržišta, da se tako izrazim jer ovo nije tržište, ovo je kultura, nego liberalizaciju svih mogućnosti koje daju ukupan nekakav produkt kulturni koji je i kvalitetniji. Prema tome, nije u pitanju da i strani državljani mogu osnivati muzeje ili arhive. Dakako, po zakonima hrvatskim, nekim drugim itd., itd. Radi se o tome što su u prijedlogu koje je izradilo ministarstvo, neke stvari ostale po našem mišljenju nedomišljene ili mogu biti predmet na neki način dodatne rasprave. U prvom redu smatramo i čini mi se da će i ministarstvo biti sklono kako je pokazala rasprava na odboru, dakle usvoji da se sve ono što se tiče nomenklature zvanja, stručnih zvanja usvoji na način da ono bude predmet zakona, a ne predmet podzakonskog akta, kakav je pravilnik. Naime, pravilnik treba regulirati na koji način se stvaraju odnosi i tko može i u kojem trenutku poslati nešto od funkcija koje su navedene i koje se tiču stručnih zvanja, ali sama ali sama stručna zvanja moraju biti izvedena po zakonu zbog toga što se po zakonu konstituiraju i takva društva koja imaju određene čak katkada i javne ovlasti u tom području, što se zapravo cijeli korpus dakle strukture koja je u muzeju ide od kustosa većeg ili manjeg ili tko koja hvata neke druge muzeološke i druge funkcije, u knjižnicama knjižničara ovog ili onog koji napreduje itd. mora predvidjeti u zakonu i mislim da će to, nadam se da će se taj amandman o kojem smo raspravljali kao amandman odbora usvojiti od strane Vlade. Također se javlja jedna stvar koja je vezana uz raspravu o njoj, ne uz nadmetanje bilo kakvo političko, a to je da se na neki način locira u funkcijama koje se tiču bilo arhiva, bilo knjižnica, bilo muzeja, na koji način i tko može biti ravnatelj i tko može stjecati uvjete da vrši odgovarajuće funkcije. Amandmani, odnosno rasprava koja je vođena i na odboru i koju mi podržavamo i kao raspravu i kao smjer odlučivanja toga je da pitanje izbora vodstva od svih ovih institucija, ja naime zbirno govorim o sva tri članka, o sva tri zakona, budu vezana i uz njihove odgovarajuće struke. tome, kada je u pitanju izbor visokih funkcija uz zvanja koja se tiču knjižnica, onda da to mora biti netko tko je završio fakultet ili koji je na neki način diplomirao ili stjecao znanja u tom tipu, ne nekom drugom tipu. Ne dakle da se ne opisuje općenito, nego da ga se veže uz knjižničarsko usmjerenje. Ovi problemi vidim da izazivaju različite reakcije u različitim ministarstvima, ovisno o sektorima za koje su pojedina ministarstva zadužena. Vezanje pozicija i načina stjecanja kvalifikacija onda i kvalifikativa da bi se vršilo neku funkciju za ovakav ili onakav obrazovni sustav bio on bolonjski ili neki drugi po mom mišljenju nema nikakve veze sa sadržajem ovih zakona. Mi ovdje propisuje našu vlastitu građu, mi ovdje propisujemo našu nomenklaturu, mi ovdje propisujemo naš način na koji način ćemo i što ćemo tretirati kao kvalifikativ i kao kvalifikaciju da bi se obavljalo određene funkcije. U tom smislu ostaju neka otvorena pitanja između posljednje sjednice Odbora za kulturu i znanost i na neki način informacija koju u ovom momentu imamo. Bilo bi dobro da se još jednom sjedne i da se o tome raspravlja. Intencija kluba SDP-a je da podrži ove zakone ali neće ih podržati ako se oni ne vežu kada su u pitanju izbori na funkcije, odgovorne funkcije u ovim strukama ako te struke ne budu vezane onda i za odgovarajuće studije koje su vezane uz te struke i ne bi ih podržali ako se ne bi u zakonu istodobno zakonski dakle utvrdilo koje su profesije i koja su zvanja u tim strukama. To su dva na neki način uvjeta oko kojih smo se načelno dogovorili da ćemo ih pokušati riješiti, ali dakle mi dajemo jednu uvjetovanu podršku ovome zakonu s time da ministarstvo odnosno ovlašteni predstavnici Vlade odgovore u pozitivnom smislu na duh rasprave koju smo vodili u odboru i kojega podržavamo. Hvala lijepa. I ujedno je ovo diskusija koja se tiče i druge dvije točke pa se ja ne bih više javljao. Hvala vam. Vujiću. U ime klubova više nema prijava. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Za riječ se javila uvažena kolegica Suzana Bilić Vardić. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine ministre, gospođo državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je set od tri prijedloga zakona o izmjenama i dopunama o institucijama kulture s konačnim prijedlogom zakona a koje je Vlada Republike Hrvatske uputila Hrvatskome saboru na raspravu i usvajanje. Sva tri zakona potrebno je uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama koje je ovaj Visoki dom usvojio u ožujku 2008. godine. Kako smo Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o ustanovama uskladili hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije i time omogućili pod jednakim uvjetima osnivanje ustanova domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama potrebno je to bilo primijeniti na temeljne zakone kojima se utvrđuje djelatnost ustanova u kulturi, pa je tako Ministarstvo kulture izradilo prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, muzejima i knjižnicama. jasno, ova odredba da je pravo izjednačeno, dakle da strane fizičke i pravne osobe mogu pod jednakim uvjetima osnivati arhive, muzeje i knjižnice u Republici Hrvatskoj stupa na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji. Sva tri zakona nose oznaku P.Z. i planom usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009. godinu dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj predviđena su za raspravu i usvajanje u drugom kvartalu ove godine. Stoga ističem i pohvaljujem i Vladu i nadležno Ministarstvo kulture za ažurnost i pridržavanje zadanih rokova. I da se osvrnem malo na ova tri predložena zakona koja se kako je to rekao i ministar u svom uvodnom obraćanju i kolege u ime klubova. Sva tri zakona se usklađuju i sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odnosno Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, nijedan od ova tri zakona ne zahtijeva dodatna sredstva u državnom proračunu za njihovu provedbu zbog toga što državni arhivi odnosno arhivi, za njih su sredstva osigurana u državnome proračunu za 2009. godinu. Za knjižnice i muzeje one koji su u vlasništvu, kojima je osnivač država osigurana su sredstva u državnome proračunu a za knjižnice i muzeje u vlasništvu jedinica regionalne i lokalne samouprave osigurana su sredstva u lokalnim proračunima. Ono što bih željela naglasiti i što uvijek volim reći kad je u pitanju Ministarstvo kulture odnosno zakoni iz njihovoga resora radi se o tri zakona koja su donijeta prije 12 odnosno 11 godina. Naime, Zakon o arhivima i arhivskom gradivu i Zakon o muzejima, Zakon o knjižnicama su 1997. godine donijeti a Zakon o muzejima 1998. godine. I u ovim izmjenama pozdravljam osnaživanje koje je predlagatelj donio kod Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima a to je da muzejska građa i dokumentacija vodi se i smatra se kulturnim dobrom i na nju se primjenjuju odredbe zakona o zaštiti kulturnih dobara pa se ovom izmjenom i dopunom još pojačava uloga inspektora kulturne baštine koji nadgleda i kojima su ustanove voditelji zbirki dužni dati na uvid muzejsku građu i dokumentaciju, a osim toga odgovornost za čuvanje muzejske građe kao kulturnoga dobra ne leži više samo na ravnatelju ustanove kako je to bilo svih ovih godina nego i na voditeljima zbirki odnosno kustosima zaduženima za pojedine muzejske zbirke. Žao mi je samo, evo kažem iz davnih vremena, hrvatska ministarstva i ustroj države je bio drugačiji pa su nam negdje promakli nazivi ministarstava što mislim i predlažem i zalažem se za to da kod ovih temeljnih temeljnih izmjena i usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije da povedemo računa i da nam ne ostanu jedinice lokalne uprave i samouprave kojih u Hrvatskoj više nema i nazivi ministarstava kakvi više u Hrvatskoj ne postoje. A konačno, dogovorili smo se na koji način ćemo u u zakonodavstvu hrvatskome da bismo izbjegli ovakve slučajeve nazivati ministra ili ministarstvo nadležno za te i te poslove. Evo, to je jedina mala zamjerka. Inače, podržavam sva tri predložena zakona i izmjene i dopune Zakona o arhivima i arhivskom gradivu, Zakon o knjižnicama i Zakon o muzejima. Gospodine potpredsjedniče, ja se ispričavam, ne znam je li rasprava objedinjena ali tako smo nekako. Vidim da ste se prijavili za sve tri točke a vidim da ste tako i raspravljali pa ću iza toga i predložiti da ove dvije iduće točke ako se vi složite spojimo jer i kolega Vujić je o tome na taj način govorio. Josip (HSS)** Hvala lijepo vama. Imamo jednu prijavu replike. Uvaženi kolega Vujić. Izvolite. **Vujić, Antun (SDP)** Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, kolegice. Ne želim polemiku oko ovoga nego zato sam i digao repliku da biste mi vi odgovorili ako znate više od mene ili možda ministar ili uvažene kolege iz Vlade. Čak niti bolonjski proces nije nikakav preduvjet prihvaćanje bolonjskog procesa za ulaženje u europske integracije. Ja sam tako informiran i informiran da tako kažem od kompetentnih ljudi jer sam se raspitivao vezano na to. Njemačka uopće nije prihvatila bolonjski proces i mnoge druge zemlje nisu. Ja bih volio čuti koji je to čin i gdje je to na taj način postavljeno kao uvjet. U ovim zakonima se radi o jednom dijelu koji je stvarno vezan na europske integracije, a to je da pod jednakim pravima svi državljani u cijelom da tako kažem sustavu mogu imati ista prava i taj dio uopće nije sporan. dio koji postaje sporan se argumentira da je on vezan na bolonjski proces u obrazovanju, da ima svoje replike u muzeologiji, u knjižnicama i u arhivistici, a po mom dubokom uvjerenju i po znanju i po pitanjima koja sam postavio na kompetentnim mjestima nema nikakve implikacije niti to je vezano na bilo kakve europske uvjete u vezi toga kako ćemo mi propisati, koje su kvalifikacije potrebne za ovo ili ono u ova tri sektora. Prema tome, budući da ste vi rekli da je ovo sve skupa usklađivanje sa time, moja replika se samo sastoji u tome da je to usklađivanje sa time u jednom dijelu, a da u drugom dijelu nije potrebno jer nije usklađivanje jer takvog zahtjeva nema za takvom vrstom usklađivanja, a kako je ovdje predloženo, a ja se nadam da će biti kako je bilo dogovarano i izmijenjeno, trebalo bi biti drugačije nego što stoji u samome prijedlogu. O tome se radi po meni. Hvala lijepo. Nema potrebe za odgovor. Ima? … /Upadica: Ima, ima. Ja sam podigla repliku./… Prosim lijepo, imate riječ. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Vujiću, ja zahvaljujem što ste podigli repliku jer da ste ispravljali netočan navod, ja ne bih bila u mogućnosti reći da nisam izgovorila ovo što ste vi sada rekli. Ja sam rekla da sva tri P.Z.E. su usklađenje sa zakonom o ustanovama, a onda sam u onome ostalome dijelu gdje se odnosi na sva tri zakona, gdje je ministarstvo kao predlagatelj išlo da se usklade i stručni nazivi u muzejima, arhivima i ovo tako da vi replicirate sa mnom, a mislila sam da pitanje ste htjeli uputiti predlagatelju. Iako, meni i dalje ostaje nejasno jer sam mislila iako sam nisam članica Odbora Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu a jučer sam bila nazočna, da se na odboru postigao konsenzus i ovo što smo dobili na klupe da je to usuglašeni stav o čemu su govorili i u ime odbora kolega Dorić, a i vi ste to rekli i ministar je to rekao u uvodnom obraćanju da je to usuglašeno tako da nisam rekla. Ako ste prečuli nešto ili krivo shvatili, nisam to ni mislila niti to mogla reći da je to usklađenje sa pravnom stečevinom (HSS)** Hvala. Prijava za raspravu više nema. Želi li predlagatelj? U ime predlagatelja uvaženi gospodin ministar Božo Biškupić.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 Hvala vam.